ТОШЕВ: Госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси

Благодаря, госпожо председател.

Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.